Sada ćemo raspraviti: - A) Prijedlog Odluke o razrješenju članice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; B) Prijedlog Odluke o imenovanju članice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala; Predlagateljica Odluke Vlada Republike Hrvatske u skladu sa člankom 10. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Prijedlog akta ste primili. Uvodno će nam prijedloge Odluka obrazložiti zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. Roko Andričević.

Gospođa Bačelić imenovana je kao predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prešla je na novo radno mjesto te je sukladno članku 10. stavku 6. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru zatražila razrješenje u članstvu u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala. Hrvatski zavod za zapošljavanje umjesto gospođe Bačelić predložio je imenovati kao svoju predstavnicu gospođu Mirjanu Začirević. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. O prijedlozima odluka glasat ćemo sutra.